**Bebić, Luka (HDZ)** Molim izbor imenovanja, molim predsjednicu Odbora za izbor imenovanja gospođu Nevenku Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolege i kolegice zastupnici. Odbor za izbor i imenovanje za upravne poslove Hrvatskog sabora na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2008. godine većinom glasova utvrdio Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. U Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora imenuje se za članove: iz reda predstavnika braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata Mile Dedaković, Branko Borković i magistar znanosti Miljenko Crnjac. Odbora za izbor i imenovanja. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat? Ovaj je prijedlog prihvaćen većinom glasova, 92 glasa za i 7 suzdržanih. Molim dalje. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2008. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora državne nagrade za šport Franjo Bučar. Prvo, za predsjednika Odbora za državne nagrade za šport Franjo Bučar imenuje se profesor doktor znanosti Dinko Vuleta, dekan Kineziološkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Drugo, za članove Odbora državne nagrade za šport Franjo Bučar imenuje se: Ratko Rudić, vaterpolo trener i izbornik, Tamara Boroš, hrvatska reprezentativka u stolnom tenisu, Damir Šegota, pomoćnik glavnog tajnika za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, Gordan Kožulj, vrhunski športaš, osvajač više medalja na europskim i svjetskim plivačkim prvenstvima, Vjekoslav Lovrić, međunarodni rukometni sudac, Joško Vlašić, trener Blanke Vlašić, hrvatske rekorderke i svjetske prvakinje u skoku u vis, Janko Goleš, direktor Sportskih novosti, Edo Trivković, bivši prvoligaški međunarodni nogometni sudac te profesor kineziologije. Treće, imenovani predsjednik i članovi Odbora državne nagrade za šport Franjo Bučar stupaju na dužnost danom 15. listopada 2008. godine. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat? Utvrđujem da je većinom glasova, 98 glasova za, 3 suzdržana i 1 protiv prihvaćen prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.